Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Продължаваме с предвидените точки по дневния ред. Преди процедурата – мултимедията, която виждате, конфигурирана в пленарна зала, е по искане на Българската академия на науките за Годишния доклад за дейността на Академията, който е включен за обсъждане в нашата седмична програма. Заповядайте Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, при определянето на седмичната програма за работата на Народното събрание залата

За да изпълним волята на залата, правя процедурно предложение той да бъде първа точка от днешното заседание, за да може да бъде разгледан по същество и приет преди края на данъчната кампания. Благодаря Ви. Такова предложение беше направено при определяне на седмичната програма и поредността на точките в дневния ред и е отхвърлено с нарочно решение на пленарната зала. Господин Бойчев, направете справка, имаме такова решение на пленарната зала

Постъпили са докладите от комисиите, на които е разпределен Ратификационният закон. Първо ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. На редовното си заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията участие взе господин Борислав Костов – генерален директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения” в Министерството на външните работи.

Улан Батор, Монголия, от Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от министъра на външните работи на Монголия. Сред водещите цели на Рамковото споразумение са партньорството и сътрудничеството между Европейския съюз и Монголия в редица области, сред които: противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение, борба с тероризма и организираната престъпност, правосъдието, финансовите и икономически въпроси, търговията и туризма, научно-техническото развитие, селското стопанство, транспорта, културата и медиите, здравеопазването и др. Следва да се има предвид, че с ратификацията на настоящото Рамково споразумение страната ни ще има възможност да участва пълноценно и активно в осъществяването на политиката на Европейския съюз спрямо трети страни. Не на последно място, дългогодишните приятелски отношения между България и Монголия, установени още в началото на 1950 г., ще бъдат осъвременени и съобразени с изискванията на Европейския съюз в XXI век. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 15 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерски съвет на 5 март 2015 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Танчев. Сега ще чуем доклада на Комисията по външна политика. Заповядайте, господин Манушев.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана, подписано на 30 април 2013 г., предвижда сътрудничество в областта на противодействието на разпространяването на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне, преследването на тежки престъпления, които пораждат безпокойство в международен план, борбата срещу тероризма, устойчивото развитие, търговията и инвестициите, правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, финансовите услуги, икономическата политика, доброто управление на данъчното облагане, промишлената политика и малките и средните предприятия, туризма, информационното общество, медиите, науката и технологиите, енергетиката, транспорта, образованието и културата, околната среда, земеделието, животновъдството, рибарството и развитието на селските райони, здравеопазването, трудовата заетост и социалните въпроси, статистиката, гражданското общество, модернизирането на държавата и публичната администрация, управлението на риска от бедствия и др. Очаква се Споразумението да издигне на ново равнище отношенията между Европейския съюз и Монголия и да спомогне активизирането на обмена в двустранен план в горепосочените области. Ратифицирането на Рамковото споразумение би допринесло за пълноценно участие на Република България във формирането и реализацията на политиката на Европейския съюз спрямо трети страни, както и поставянето на отношенията ни с Монголия на основа, отговаряща на изискванията на съвременна Европа. На редовно заседание, проведено на 11 март 2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Законопроектът бе представен от заместник-министъра на външните работи госпожа Катя Тодорова. След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга стана.”

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. На свое заседание, проведено на 11 март

Цвети Романска – дипломатически служител първа степен в отдел „Международно право” към дирекция „Международно право и право на ЕС”. С настоящия Законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Рамково споразумение. Страните по Споразумението потвърждават привързаността си към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и към принципите на правовата държава. Рамковото споразумение не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на То цели засилването на политическия диалог и укрепване на икономическите връзки между страните по всички въпроси от общ интерес. Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, ще допринесе за издигането на отношенията между Република България и Монголия до ниво на засилено партньорство, включително в политическата, икономическата, социалната и културната сфера. С оглед гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Остава да чуем и доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Кънев.

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна. На заседанието присъстваха Борислав Костов – генерален директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения”, и Наталия Мишева – началник на отдел „Източна Азия, Австралия и Океания” в Министерството на външните работи. Законопроектът, представен от господин Борислав Костов, предвижда сътрудничество в областта на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне, преследването на тежки престъпления, борбата с тероризма, устойчивото развитие, икономическата политика, инвестициите, търговията, статистиката, туризма, финансовите услуги и данъчното облагане, транспорта и информационното общество, енергетиката, правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, медиите, образованието и културата, здравеопазването, земеделието и селското стопанство, околната среда, труда и социалната политика, външната политика, гражданското общество, публичната администрация. Ратифицирането на Рамковото споразумение би допринесло за пълноценното участие на страната ни в провеждането на политиките на Европейския съюз спрямо трети страни, а също така и би улеснило обмена между двете страни в посочените области. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, № 502-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г.” Благодаря, господин Кънев. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да участват в него? Няма. Поставям на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение Законопроектът да бъде разгледан днес и на второ гласуване. Обратно становище? Няма. Поставям на гласуване направеното предложение.

Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, подписано на 30 април 2013 г. в Улан Батор.” Изказвания? Няма. Поставям на гласуване наименованието на Закона с неговия член единствен, предложени ни от докладчика господин Танчев. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. След като приехме тази важна точка за сътрудничеството между Европейския съюз и Монголия, моля Ви като втора точка в дневния ред да се включи тълкувателният Закон по Закона за облагане на доходите на физическите лица, който засяга 272 хил. български граждани. Синдикатите също поставят въпроса, защото след скандалното изявление на говорителя на Националната агенция за приходите да не подават декларации, хората не могат да се възползват от правата си, тоест държавната администрация прави всичко възможно да икономиса едни пари.

Уважаеми колеги, проблемът е в хората, които са вносители на тази промяна, че така са я предложили и такива текстове са направили, че в момента те самите се съмняват в тях. Факт е, че неколкостотин души – такава е нашата информация от Националната агенция за приходите, са се възползвали от тези текстове. текстове. За нас е ясно следното нещо: текстовете са лошо написани от БСП по време на кабинета Орешарски. Това трябва да си го признаете, уважаеми колеги. Затова сега са и проблемите на хората – заради неграмотно написани текстове.

да обсъдим първо гласуване на Законопроект за тълкуване на чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с вносители Михаил Миков и група народни представители. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, още веднъж Ви обръщам внимание, че става въпрос за 272 хиляди български граждани,

Може да подвиквате, но във Вашите семейства не се налага да мислите за 408 лв. годишно. Оставете аргументите какво е направено и какво не е. Сложете Закона на разглеждане, защото излиза, че днешното мнозинство заедно с НАП иска да ощети тези хора. Неслучайно беше скандалното изявление на говорителя на НАП да не подават декларации, защото Законът бил лош – в стил Мартин Димитров,

иска да вземе тези 408 лв. от 272 хиляди български семейства. Благодаря Ви. (Шум

Постъпил е доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм ведно с Проект за решение. Господин Кънев, слушаме Ви. ДОКЛАДЧИК

Обратно становище няма. Подлагам на гласуване предложението за допускане в зала.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., разгледа и обсъди Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 4 декември 2014 г. На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Руси Статков и Севджан Съдкъев – членове на Надзорния съвет на Агенцията, Лъчезар Борисов – началник отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие” в Министерството на икономиката, представители на работодателски и синдикални организации. Отчетът бе представен от господин Емил Караниколов. През първото шестмесечие на 2014 г. дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (наричана по-нататък Агенцията) е насочена към създаване на организация и изпълнение на решенията на Министерския съвет, както и всички произтичащи дейности по промяна на структурата на Агенцията. Намаляването на числеността на персонала с 40 души, както и дейностите по преместване на имуществото и организиране на работата на Агенцията на нов адрес са причина за изоставане в изпълнението на планираните дейности по приватизация и следприватизационен контрол. През периода са извършени всички подготвителни дейности, свързани с продажбата на 56 приватизационни проекти. Проведени са 20 броя процедури за възлагане изготвянето на правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки за обекти от приватизационния ресурс. Приети са приватизационни оценки и информационни меморандуми за 11 обекта. Подготвени и предложени за приватизационна продажба чрез публични търгове са 6 обекта. Проведен е 32-рият централизиран публичен търг, на който са предложени за продажба пакети от акции на 16 дружества. Паралелно с това Агенцията е осъществила маркетингови мероприятия във връзка с приватизационните процедури на други 27 обекта. Агенцията отчита три приватизационни продажби с договорени плащания в размер на 1 333 700 лв., в това число компенсаторни инструменти в размер на 1700 лв. по номинална стойност. Основни причини за малкия брой приватизационни продажби остават: тенденцията на намалена инвестиционна активност в страната; отлагане или забавяне на приватизационни процедури по искане на ресорните ведомства; характерните особености и влошеното финансово-икономическо състояние на предлаганите обекти. Актуализиран е Списъкът на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства. С измененията от списъка са заличени 80 компании поради сключени вече приватизационни сделки, удовлетворени реституционни претенции, или вливане или заличаване. При други 19 дружества е коригиран размерът на държавното участие. За акции от капитала на нови три дружества се допуска плащане с непарични платежни средства. Ресурсът от обекти, подлежащи на приватизация към 30 юни 2014 г., е съставен от: 19 дружества с над 50 на сто държавно участие, 6 броя обособени части и 70 миноритарни пакети акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества. В ресурса се включват още и 63 броя имоти – частна държавна собственост, предложени за продажба от различни областни управители, и 4 броя обекти, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества. Дейността по контрол върху изпълнението на параметрите по сключените приватизационни договори се конкретизира с анализирани 26 броя отчети по 20 приватизационни договора и с изготвени 102 броя уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2013 г. През отчетния период са извършени действия по образуване на 15 броя изпълнителни дела пред частни съдебни изпълнители. По сметка на Агенцията са постъпили плащания по влезли в сила осъдителни решения по 11 броя изпълнителни дела. В резултат на осъществен следприватизационен контрол, в Агенцията са постъпили плащания по разсрочени вноски от цената и неустойки, както и плащания по съдебни и изпълнителни дела за неустойки и лихви, общо в размер на 1 039 413 лв. Към 30 юни 2014 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 198 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, в това число изпълнението на инвестиционни програми, е 116. През периода 1 януари 2014 – 30 юни 2014 г. в Агенцията са постъпили и счетоводно отразени парични постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, на обща стойност от 2 352 454 лв., в това число плащания в компенсаторни инструменти по номинална стойност 1700 лв. За покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол са разходвани средства в размер на 1 784 212 лв., които представляват 44,09% от утвърдения разходен таван за 2014 г. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г., № 404-00-6, внесен от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България, чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или по доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм? Не виждам ентусиазъм за дебати. Закривам дебатите. Поставям на гласуване Проекта на решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1

Постъпил е доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Господин Атанасов.

г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29 януари 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 11 март 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29 януари 2015 г. Отчетът бе представен от Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни, описващ цялостната дейност на Комисията за отчетния период. Председателят на Комисията Атанас Атанасов изрази положителното си становище за работата на Комисията за защита на личните данни през отчетния период и предостави думата на членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за становища и въпроси. Народният представител Мустафа Карадайъ взе отношение по представения отчет и зададе въпроси, свързани с регистрацията на администратори на лични данни и административната практика на Комисията за защита на личните данни при налагане на санкции. Госпожа Матева изтъкна че, административната практика на Комисията се съобразява единствено и само с Правилника за прилагане на Закона за личните данни, като обективният и безпристрастен подход е в основата на всяко констатирано нарушение от администратор на лични данни. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие подкрепи внесения Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29 януари предлага на Народното събрание следния Проект за решение: РЕШЕНИЕ за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.

Изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29 януари 2015 г. Гласували

подкрепи внесения Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27 февруари 2015 г.

беше представен от господин Николай Николов. Той отбеляза, че Докладът следва структурата на предишните три внесени в парламента ежегодни доклади на Комисията и проследява основните аспекти от нейната дейност: дейността по установяване на конфликт на интереси; административно-наказателната дейност; превантивната дейност и международната дейност. Броят на приключените през 2014 г. производства е близък до броя на решените през 2013 г. През 2014 г. се е увеличил броят на решените в двумесечния срок преписки до 35%, в сравнение с 2013 г., когато е 11%. През 2014 г. Комисията е

Проведени са 84 заседания и са обсъдени 44 становища по питания относно прилагането на Закона. За сравнение, през 2013 г. са приключени 380 производства, като са приети 167 решения по същество и 213 решения за прекратяване на производствата, проведени са 96 заседания и са обсъдени 53 становища по питания относно прилагането на Закона. Броят на актовете – наказателни постановления и резолюции за прекратяване, с които са приключили административно-наказателните производства, е 140 – почти два пъти по-голям от този за 2013 През 2014 г. е създадена практика да се изисква информация относно подадените декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната и законодателната власт. Извършена е активна дейност по превенция на конфликта на интереси, като са проведени множество обучения, включително на медиите и неправителствените организации. Подобрени са вътрешните правила на комисията: въведено е случайното разпределение на преписките между служителите; въведени са изисквания, насочени към осигуряване на срочното произнасяне на комисията; въведени са допълнителни гаранции за правата на проверяваните лица. Сключени са три споразумения с държавни институции. В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Казак, Делчев, Попов, Манолова и Кирилов. Бяха подложени на обсъждане затрудненията, свързани с възможността на членовете на комисията в непълния си състав да формират изискуемото от Закона мнозинство за приемане на решения и необходимостта от попълване на състава на Комисията. Господин Николов изясни, че почти 17 месеца Комисията действа в състав от трима членове. През този период са приети единодушно 540 решения, а по 25 не са приети решения поради липса на необходимото мнозинство. Към момента има висящи 79 производства, 25 от които са тези, по които Комисията не може да формира мнозинство. Приетите през 2014 г. решения, с които се установява конфликт на интереси, са 8 на брой и срещу тях са подадени жалби, като едно от тях е потвърдено със съдебен акт, а останалите са висящи. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, подкрепи внесения Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., г., № 520-00-17, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 27 февруари 2015 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:

Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на

Със становището на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще Ви запознае госпожа Александрова. Благодаря, господин Председател. Ще Ви запозная със: „СТАНОВИЩЕ на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

На свое заседание, проведено на 19 март 2015 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., № 520 00-17, от 27 февруари 2015 г. На заседанието присъстваха членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: госпожа Катя Станева, господин Николай Николов и господин Паскал Бояджийски.

който отбеляза, че Докладът се внася в Народното събрание на основание чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси съобразно принципа на отчетност и проследява основните аспекти на дейността на Комисията. Комисията работи почти 17 месеца Комисията работи почти 17 месеца в състав от трима членове, приети са 366 решения, от които 99 по същество за установяване или неустановяване на конфликт на интереси и 267 броя са прекратени. Въведени са гаранции за правата на проверяваните лица. Въведен е принцип на случайно разпределение на преписките между служителите в специализираната администрация. Изградени са устойчиви нови системи в дейността на Комисията във връзка с просрочени декларации и за получаване своевременно на информация по отношение на лицата по чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка със сроковете за подаване на декларациите. Втората устойчива система е системата за превенция на конфликта на интереси. Важно е да се отбележи,

като целта е предоставяне на специфична информация за това какво е конфликт на интереси, с цел тези два много сериозни фактора за упражняване на граждански контрол да имат максимално актуална информация. Две от 21 организирани обучения са по инициатива на неправителствените организации: Център на неправителствени организации в Разград и Асоциацията на българските градове и региони. Сключени са три споразумения с държавни институции. В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Атанас Зафиров, Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Мустафа Карадайъ, Кирил Добрев, Методи Андреев и Георги Ковачев. На обсъждане бяха подложени въпросите за трудностите на намеления състав и бюджет; случайното разпределение на преписките, вътрешните правила за функционирането на софтуера; извършената превенция на Комисията; статистиката дали случаите на конфликт на интереси статистиката дали случаите на конфликт на интереси са значително намалели или се налага изводът, че съпротивата срещу разкриването на тези случаи е значително увеличена и изразена в прекратяване и отхвърляне на решенията. Обсъдени бяха и възможности за законодателна промяна. Господин Методи Андреев направи препоръка за пренос на употреба на Закона за конфликт на интереси по отношение на други закони, в които има разлика по отношение на определението за конфликт на интереси. Визиран беше Законът за независимия финансов одит, където определението за конфликт на интереси се различава от това в Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Това възпрепятства търсенето на отговорност. След проведеното обсъждане Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 9 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.,

Благодаря, господин Председател. Вземам думата понеже доста лежерно минаха вече един-два доклада, а струва ми се, че на този трябва да му обърнем по-голямо внимание, колеги. Комисията и сегашният й състав на практика са поставени в условията да функционират на границата на закона. По закон се изисква тя да се състои от петима членове, в момента са останали трима. Всички си спомняме скандалния начин, по който беше отстранен председателят и всичко, което последва от това. Тоест, за да може тя в момента да заседава законосъобразно и да постановява законосъобразни актове, означава, че на практика всички трима винаги трябва да са налични и да взимат решение с единодушие. обаче не е най-големият проблем. За мен най-големият проблем е, че в Закона изрично са предвидени правомощия, които по закон са само за председателя. Той свиква Комисията, той ръководи дейността й и още други неща, които само председателят може да върши или определен от самия него заместник. В момента ние нямаме такава хипотеза и на практика Комисията е принудена в сегашния си състав с подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът да дописва Закона, което най-малкото поражда доста спорове, поражда спорове и по отношение на актовете, които Комисията постановява. В много спешен порядък трябва да се вземат мерки, не само да се избере ръководство, но и Законът да се приведе в

Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. Реплики? Няма. За изказване народният представител Атанас Зафиров. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Председател, първо, изказвам моето недоумение, че в залата няма поканен представител на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

някой от тази зала може да ме упрекне в някаква пристрастност или в симпатия към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, затова още в началото бих искал да кажа, че ще подкрепя доклада на Комисията за работата й през 2014 г., както го направих и на заседанието на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Аргументите за това са, ако не много, то поне достатъчно. Дори най-бърз прочит на доклада показва, че има значително оптимизиране на работата на Комисията, има сравнително висока ефективност, особено на фона на това, което спомена и преждеговорившият за нейния осакатен състав, както и разширение на системата за превенция на конфликт на интереси. Наблюдава се сериозно ускорение на процеса на приключване на производството и максималното му доближаване до двумесечния срок. Най-важното обаче че има желание за работа и визия за необходимите законови промени с оглед оптимизация на работата й и по-добри резултати. Похвални са и въведената система за случайно разпределение на преписките, своевременното публикуване в интернет страницата на взетите решения, както и добрата както и добрата финансова дисциплина, която е довела до реализирани икономии. Те представляват повече от 20% от бюджета на Комисията. Неслучайно, колеги, именно тази Комисия е антикорупционният орган, който получи най-малко критики на дискусията по първото четене на Мониторинговия доклад на ГРЕКО относно превенцията на корупцията в България, проведена преди три дни в Страсбург. Днес, между другото, отварям скоба, този доклад трябва да бъде окончателно приет и на второ четене. Трябва да Ви кажа изпреварващо, че, за съжаление, той никак не е ласкав в голямата си част, което прибавено към унищожителния доклад на Комитета за предотвратяване изтезанията към Съвета на Европа, показва съвсем различна реалност за сектора от широко прокламираните реформи на управляващите. Това обаче е друга тема, друг разговор с продължение. Колеги, в известна степен Народното събрание наистина е длъжник на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, защото позволихме почти две години тя да работи с намален състав, без легитимен председател и без крещящо нужните законодателни промени, които касаят начина на функциониране след скандала в средата на 2013 г., когато стана ясно как бившият председател Златанов беше превърнал Комисията в инструмент за търговия с влияние, политически рекет. Тя беше превърната в за съсипване на политически кариери, на човешки съдби в името на решаване на определени задачи на управляващата тогава партия ГЕРБ. На фона на това аз смятам, че е недопустим фактът, че днес все още нямаме променен закон, който да не допуска никога повече толкова концентрация на власт в комисари с нечисти помисли. Казвам го не защото съм вносител на подобен законопроект – той най-вероятно няма и да мине, като гледам каква беше реакцията в ресорните комисии – казвам го, защото наистина има нужда от такива промени. Тази нужда е крещяща. Най-малкото, което днес можем да направим, е да приемем този доклад, като знак на оценка на усилията на остатъците от Комисията и сигнал към обществото за новия стил и метод на работа. работа. В заключение, бих искал да допълня, че през 2014 г. броят на проведените от Комисията обучения по разясняване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който е основният инструмент в нейната работа, са два пъти повече от проведените такива общо за предходните три години от нейното създаване. Нека не забравяме, че буквата „п”, именно превенция е първа в името на Комисията и за резултатите от нейната работа трябва да съдим преди всичко от предотвратените, а не установени нарушения. С оглед на всичко това аз ще гласувам „за” предложения доклад и ще си позволя от трибуната да поздравя членовете на Комисията, че намериха сили да продължат след всичко, което се случи. Ще им пожелая нов закон, развиване на административния капацитет на Комисията и разширяване обхвата на превенцията сред задължените лица. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване представения от заместник-председателя на Комисията по правни въпроси Проект за решение, с който се приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г. Моля гласувайте.

С доклада на Комисията по образованието и науката ще ни запознае нейният председател народният представител Милена Дамянова. Заповядайте, госпожо Дамянова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, преди това правя процедурно предложение за допускане в залата на акад. Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките. Уважаеми колеги, моля гласувайте направеното предложение от председателя на Комисията по образованието и науката народния представител Милена Дамянова. Отменете гласуването!

Отменете гласуването! Поименна проверка:

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Дамянова за допускане в залата на председателя на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров.

Димитър Димитров, проф. Иван Димов, д-р Кирил Карталов; от Министерството на образованието и науката: проф. Костадин Костадинов – заместник-министър, Мариета Попова – старши експерт в отдел „Наука”, Боян Жеков – старши експерт в отдел „Наука”; „Наука”; от КНСБ „Висше образование и наука”: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, доц. Владимир Бозуков и доц. Наско Атанасов. Писмени становища постъпиха от министъра на образованието и науката, от министъра на икономиката, от министъра на отбраната, от министъра на културата, от министъра на околната среда и водите, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Съюза на учените в България и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Всички подкрепят доклада. Докладът бе представен от акад. Стефан Воденичаров. През 2013 г. в Академията има 2900 учени, които са работили по 2769 проекта. Публикационната активност включва 9899 заглавия. От тях 4104 са в международни реферирани списания. Най-висок дял са научните публикации в направление „Нанонауки, нови материали и технологии” и в направление „Информационни и комуникационни технологии”. За отчетната година БАН притежава 63,4 % от всички реферирани публикации на български автори. Следва да се подчертае нарастването на броя на цитатите - от 24 хиляди през 2011 г. до над 44 хиляди цитирания през 2013 г. В началото на 2013 г. БАН има 576 докторанти; края - 623. Бюджетната субсидия през 2013 г. достига 70 млн. 750 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителните вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери са 41,4 млн. лв. Най-голям дял в тях се формира от научните проекти и договори с чужбина. Друг значителен източник са оперативните програми и Седма рамкова програма на ЕС. През През 2013 г. е създадена мрежа от регионални академични центрове с цел установяване на сътрудничество с образователни институции, фирми и общински структури. Водена от мисията си да бъде национален духовен център през 2013 г., БАН организира поредица от срещи, дискусии и чествания. Разработен е проект „Възгледи за основните национални ценности за устойчиво развитие на България”. Прави се изводът, че учените в БАН имат опита, експертния и административен потенциал и знанията да провеждат изследвания на световно ниво, но без държавна подкрепа и работещи национални инструменти за финансиране не биха могли да задържат устойчиво устойчиво ниво на развитие на науката и иновациите. В дискусията по доклада се включиха народните представители Мариана Тодорова, Борислав Великов, Милен Михов, Валери Жаблянов и Мариана Георгиева. Народните представители подчертаха, че на Българската академия на науките не трябва да се гледа само като на научна институция, която обслужва нуждите на държавата, а като на водещ стратегически център за страната, който задава основните перспективи за развитието на нацията. Подкрепено бе усилието на БАН да бъде духовен център, да спомага за толерантността, сцеплението и разбирателството в обществото. Регионалните академични центрове бяха оценени като много полезни, защото се откриват дори в населени места, където няма нито научен институт, нито висше училище и се превръщат в двигател за регионалното развитие. Отбелязано бе, че качеството на научните разработки не е спаднало, въпреки неблагоприятна обстановка. Направено бе предложение в следващите бюджети да бъдат предвидени целеви средства за заявяване и поддръжка на патентите, които се създават в академията. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” - 16 гласа, без „против”, „въздържали се”, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките, РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г.” Благодаря Ви, госпожо Дамянова. От името на вносителя доклада ще го презентира акад. Воденичаров. Слушаме Ви и гледаме. Българската академия на науките има три основни задачи: да е национален изследователски център, да е национален и духовен център, и да е експертният център на държавата. Това са нещата, които са разгледани в Отчета, плюс финансовото състояние и изводи. Съгласно Устава на БАН, т. 2, Академията участва с развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материални ценности на нацията. Това е повелята, която ние трябва да изпълняваме. Първоначално ще разгледам публикациите, които сме направили през изминалата година. Вижда се, че един голям процент са публикации, които са публикувани в списания с импакт фактор, с цитирания и това е един добър показател за работата, извършвана в Българската академия на науките. Следващият слайд дава разпределение на научните трудове в реферираните издания по различните отделни направления. Вижда се, че най-много са списанията и публикациите, свързани с нанотехнологии и материали. Това са модерните области на приложения, след това са свързани с културно-историческото наследство и информационните технологии. На този слайд е показано разпределението на всичките публикации през последните пет години. Вижда се, че има едно устойчиво разпределение на публикациите, задържано е това темпо, въпреки, както беше изтъкнато от госпожа Дамянова, недоброто финансиране на Българската академия на науките, продължава да се поддържа едно добро ниво. Публикациите в реферирани списания, в сравнение със Софийския университет и с Медицинския университет показват, че през 2012 – 2013 г. големият дял от тези публикации са дело на учени в Българската академия на науките, което е и още едно доказателство за потенциала на учените, които работят в Българската академия. Следващият слайд е много показателен. Това е разпределение на изданията и цитатите на учени от Академията. Вижда се, че през 2013 г. е нараснал броят на цитатите, което показва, че българските учени са видими в световното научно пространство. Техните трудове са на такова ниво, че предизвикват съответния интерес и нараства броят на хората, които ги следят и ги ползват като основа за развитие на своята научноизследователска работа. По Оперативна програма „Конкурентоспособност” бяха одобрени за финансиране 10 проекта на стойност над 21 млн. лв., което представлява една трета от всички одобрени проекти, подадени в България. Стартираха три големи проекта, финансирани по Седма рамкова програма на обща стойност над 10 млн. евро за Института по информационни и комуникационни технологии, Института по полимери и Института по физика на твърдото тяло. следващия слайд е броят на научните проекти, разработвани от БАН. Общият брой е 2700. Виждате разпределението по отделните видове науки. След това е показан броят на допълнително финансираните научни проекти и договори за научни разработки на БАН в периода 2009-2013 г. Също бих искал да отбележа едно стабилно поддържане на нивото на тези проекти. Допълнителното финансиране по договори през 2013 г. спрямо 2012 г. е намаляло, защото тогава Фонд „Научни изследвания” беше блокиран и цялата дейност, свързана с него, се отрази по този начин върху допълнителното финансиране на Академията. Допълнително финансиране от научни проекти и договори. Смятам, че е много важно да се види, че с търговски предприятия и дружества имаме 44% от всички договори още едно доказателство за това, че учените в Академията са търсени от българските стопански организации и оказват необходимата помощ, и консултации за тази дейност. – това са договорите за научни разработки от чужбина – общо на 23 млн. лв., основните приходи идват от програмите на Европейския съюз. Другото, което е много важно да се отбележи над 36% от търговски дружества в света. Пак един добър показател за качеството на извършената работа в Академията – търсенето от чуждестранни фирми. Следващият слайд казва, че в рамките на Седмата програма ние имаме подписани 217 проекта с общо финансиране над 30 млн. лв. Нещо, което искам да отбележа с удоволствие, е, че ние достигаме успеваемост 34% в конкурсите на Европейската общност при средна успеваемост в Европа 21%. Това пак потвърждава високото ниво на научния потенциал в Академията. Беше споменато преди малко и за създадената мрежа от регионални академични центрове. Академията в София вече не е затворена, тя контактува с всички университети в страната и с всички иновативни фирми.

Това беше в едно време, в което имаше известно напрежение. Смятам, че ние с тази Декларация за толерантност между БАН и Националния съвет на религиозните общности подпомогнахме едно по-добро разбиране от обществото за толерантност. Бяха проведени събития във връзка със 70 години от спасяването на българските евреи, годишнина на академик Михаил Арнаудов, Успението на Свети Софроний, Любомир Милетич, имаше и една прекрасна вечер с Операта – за Джузепе Верди и Рихард Вагнер. И нещо друго, което е много важно, като експертен потенциал за развитието на страната. Много от Вас вече са запознати с този материал, когато създадохме преди година и половина –„Възгледи за основни национални цели и устойчиво развитие на България”. Надявам се, че ще намерите време да направите обсъждане на този материал, защото ние сме единствената държава, която не мисли каква да бъде след 25 – 30 години. Надявам се, че Вие ще направите нещо много важно за бъдещето на България, за да се знае коя е посоката и всеки от тук нататък да я следва. Беше разработен един материал-анализ на отношенията между Република България и бившата югославска Република Македония, като знаете, че между двете академии вече има много добри контакти и се надявам и тази година заедно да честваме Св. Св. Кирил и Методий тук в София. По броя на патентите (показва слайд) – виждате, че БАН е главният водещ на патенти в българското изследователско пространство. По броя на учените слайдът показва, че имаме в момента общо 2900. Ако погледнете броя на професорите и доцентите, ще видите, че в Академията не се върви по пътеката за едно възпроизвеждане на хора. Имаме си и строги критерии вътре в Академията, които продължаваме да спазваме стриктно. Един слайд, който не е много добър – възрастовата структура в Академията. Средната възраст е 49 години, след това е средната възраст на учените в направленията, като най-млади са в медицинското направление. Субсидиите и трансферът. Субсидията за 2013 г. я виждате, че е нараснала спрямо 2012 г., но пак ще кажа, че не е достатъчна за извършване на изследователски процес спокойно и с по-големи резултати. допълнителното финансиране – долната крива е от Фонд „Научни изследвания”, за който споменах, че тогава не работеше, а след това много важни са получените приходи от чужбина, които са нараснали. как е разпределена субсидията по отделните трансфери. На следващия слайд са общите постъпления като се вижда, че основната част все пак продължава да е субсидията и разпределението по различните капиталови разходи. След това са субсидията, собствените приходи и трансфери. Вижда се, че ние започваме сериозно да догонваме субсидията със собствени приходи през 2013 г. Разходите за 2013 г. общо са 113 млн. лв. Вижда се, че основната част е свързана с работните заплати, с дейностите на

трябва да ги осигуряваме чрез договорите, което не е най-доброто нещо за развитие на науката. Структура на капиталовите разходи – вижда се, че главно отива за дълготрайни активи. Следват капиталовите разходи по източници – вижда се, че те главно се извършват с пари, спечелени от договори, а не на базата на субсидията. Изводите бяха споменати вече и от госпожа Дамянова. Аз не искам да ги прочитам още веднъж. Ще обърна внимание на госпожа Глоувър, която беше научният съветник на Барозу, беше преди половин година тук и каза: „Който Ви разправя, че с европейски пари се правят научни изследвания, не говори истината. Това е само глазурата на тортата. Тортата трябва да идва от държавния бюджет.” Разумно е да се помисли върху този въпрос в бъдеще, защото високо качество на изследванията без финансово осигуряване е трудно. Другият много важен проблем е привличането на млади хора. В момента със заплата от 440 лв. за един млад научен работник не сме много привлекателно място. Искам да Ви кажа, че ние продължаваме да работим и държим на това да сме трите неща: национален изследователски център, национален и духовен център и експертен център на държавата. Благодаря Ви за вниманието.

Времето е сравнително малко, но тъй като разглеждаме Годишния доклад за 2013 г. на Академията, аз съвсем накратко ще кажа, че нашата парламентарна група ще подкрепи приемането на Годишния доклад на БАН за 2013 г. Смятам, че тези претенции, които акад. Воденичаров – председателят, има за Академията като духовен, изследователски, експертен център, са оправдани. Преди няколко години имаше изказвания на тогавашния министър Дянков, които може би по форма не бяха съвсем сполучливи, но Академията извърши съответните структурни реформи и това, което днес докладва акад. Воденичаров, показва че е имало полза, ако не от начина на говорене, то поне от последвалото действие. Това, което спомена и днес акад. Воденичаров, че твърде бавно се увеличава бюджетната субсидия за Академията, трябва да го вземем много по-сериозно под внимание и вероятно, когато гледаме отчета за 2014 г., да отделим малко повече време в пленарната зала, да се погрижим по този въпрос. Ако един редовен докторант получава 450 лв., а след като защити получава малко по-малко

за професор. Това ми се вижда обидно ниско. Все пак това е елитът на научната и изследователска мисъл в България. Има над какво да се замислим. В доклада на председателката Дамянова основните неща бяха изтъкнати, включително и за регионалните академични центрове, което е

Реплики? Няма. Господин Петров.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми акад. Воденичаров! Искам във всяко едно от моите изказвания, те не са много чести тук, да се опитам да активизирам народните представители, когато става въпрос за основоположни теми, които разисква нашето Народно събрание. Сега искам да отправя една критика към нашето представителство, че то не уважава една такава институция като Българската академия на науките и нейния Доклад с присъствието си в залата.

Тя се отнася и за нашата група, за съжаление, но такова изглежда е настроението. Искам да подчертая в това си изказване, че нашата държава България се е възродила или възраждането е започнало от науката. Искам да кажа, че няма европейска и световна държава, която да е излязла от криза без своята науката, без учените си хора. В това отношение няма излизане от батака за България, ако ние българите не подкрепим добре и не слушаме какво ни казват учените хора. В тази връзка искам да подчертая, че независимо от слабото представяне на депутатите на Патриотичния фронт на това изслушване, ние се отнасяме с голямо внимание към проблемите на българската наука. Трябва да Ви кажа, че бяхме една от първите групи, която прекоси разстоянието между Народното събрание и Президиума на БАН, за да се запознае на място с проблемите и с това, как можем да помагаме.

проблемите, които има там. Трябва да Ви кажа, че тези хора са нашите съвременни герои, защото те поддържат много високо ниво на българската наука – бъдете уверени в това. Смятам, че като законодателен орган

направо я нямаше, сред организациите, които можеха да ползват европейските фондове и по-специално онази част от Програмата за конкурентоспособност, която даваше възможност за работа и и извършване на научни изследвания. В това отношение искам да подчертая, че в сегашното Народното събрание моите впечатления са, че Комисията за наука и образование е доста солидно представена с умни, интелигентни хора, които ако бъдат активизирани,

който ще даде възможност на БАН, може би уважаемите народни представители не знаят, но когато става дума за когато става дума за ползване на европейски фондове и БАН има право да ползва, примерно 500 хил. лв. за реализиране на научно изследване и в него има 15%, които те трябва да платят, БАН няма 45 хил. лв. и по този начин изпуска да ползва Искаме в новия проект за закон, който мина през Комисията, това нещо да бъде отстранено и да има възможност за национално съфинансиране в такива случаи, когато става въпрос за малки суми, зад които стоят огромни ресурси, които, така или иначе, остават неизползвани. Тъй като времето напредва, на нас ни предстоят много интересни изслушвания на министри, съответно хората искам да си зададат въпросите, искам, акад. Воденичаров, да Ви уверя, че това, което зависи

Петров.

ни впечатли и аз мисля, че трябва да признаем богатството със съществуването на БАН и дейността, която имат българските учени, това е бурен период по отношение на правителствата и изпълнителната власт. Благодарен съм на всички, че все пак в това обсъждане не говорим за феодализъм или за възраст. Благодаря Ви. Тълкувателен закон за репликата Ви, трябва да гласуваме, господин Янков. Няма. Дуплика, господин Петров, ще ползвате ли? Колеги, до момента има още две заявки за изказвания – госпожа Мариана Тодорова и проф. Станилов.

В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол, а през следващата пленарна седмица ще продължим с разискванията по Доклада на Българската академия на науките.